Eldri kerfi voru komin nokkuð til ára sinna og ný kerfi eru bæði öruggari og bjóða upp á betra viðmót fyrir starfsfólk. Þingfundakerfin hafa verið tekin í notkun í áföngum og í þessari viku hafa forsetar sem stýra þingfundi verið að styðjast við nýja útgáfu af Stýru hér í forsetaborðinu en Stýran heldur m.a. utan um mælendaskrá og ræðutíma þingmanna. Það má segja að það sjái nú loks fyrir endann á þessari endurnýjun tölvukerfanna og verður það mikill áfangi fyrir öll störf hér í og við þingsalinn.

Herra forseti. Ég ætla að vísa hér í blaðaskrif sem við sáum í gær eftir þetta furðulega og stórundarlega mál sem átti sér stað

honum. Símtölum, það vakti víst athygli að þetta var í fleirtölu. Dómsmálaráðherra upplýsir síðan ríkislögreglustjóra símleiðis um þá ákvörðun að fresta beri brottflutningi til að ræða málið í ríkisstjórn og þá er klukkan 07:29.

Dómsmálaráðherra sendi sitt svar kl. 07:46: „Frá Bjarna: Ákvörðun um brottvísun stendur eðli málsins samkvæmt. Óska eftir að framkvæmd brottvísunar verði frestað í þeim tilgangi að tækifæri gefist til að eiga samráð innan stjórnarinnar.“ Ég spyr hæstv. forsætisráðherra:

Er allt innantómt blaður sem kemur hér frá hæstv. ráðamönnum þjóðarinnar? þegar við erum að fylgja eftir framkvæmd á hælisleitendakerfinu okkar þá hafa af og til komið upp tilvik sem hafa orðið ríkisstjórninni tilefni til þess að ræða málin. Í þeim tilvikum þegar í hlut eiga einstaklingar sem eru í viðkvæmri stöðu þá hefur það gerst oftar en einu sinni að mál ber á góma í ríkisstjórn. Þá er því velt upp hvort tryggt sé að við Íslendingar höfum höfum gætt að öllum þeim atriðum varðandi framkvæmd slíkra brottvísana sem mikilvægt er þegar fólk í slíkri stöðu á í hlut. Þetta hefur gerst og ég get alveg upplýst að í tilviki því sem vísað er til hér þá hafði málið á fyrri stigum borið á góma í ríkisstjórn og þá undir þeim formerkjum að það sé gríðarlega mikilvægt að við séum að gæta að öllum réttindum um leið og við erum að tryggja framgang laganna. Hafandi sagt þetta þá hef ég ávallt fylgt þeirri meginlínu að við hlutumst ekki til um niðurstöðu í einstökum málum þannig að það var algerlega skýrt í þessu máli. Það er ekki verið að hlutast til um niðurstöðuna. Það kom hins vegar fram mjög skýr ósk um að gengið yrði úr skugga um það áður en til framkvæmdar brottvísunarinnar kæmi að gætt hefði verið að öllum réttindum og einhverjar efasemdir voru uppi um að það hefði verið svo. Ég hef ekki séð neina meinbugi á þessari framkvæmd enn þá eftir að málið hafði verið tekið til sérstakrar og þannig liggur í þessu máli. En á þessu ári höfum við brottvísað um 1.000 manns og vel rúmlega það og ég verð að segja að það er nokkur framför (Forseti hringir.) að við séum ekki sífellt að ræða um brottvísanir

þakka hæstv. ráðherra fyrir akkúrat ekki neitt svar. Ég var ekki að tala um viðkvæma stöðu lítils drengs. Ég er ekki að tala um mannúð sem við getum beitt í þeim tilvikum þegar svo ber undir. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um verkferla sem fóru hér af stað og ríkisstjórn sem hefði verið í lófa lagið að vera búin að taka þetta mál til sinna kasta löngu, löngu fyrr. Hér er hins vegar verið að hlutast til um og gengið beint inn í aðgerðir sem voru í framkvæmd og var vitað að voru í framkvæmd eftir að niðurstaða hafði fengist á tveimur sjálfstæðum

Virðulegi forseti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni að það er í hæsta máta mjög óeðlilegt að um miðja nótt sé hringt í ríkislögreglustjóra út af framkvæmd á niðurstöðu stjórnkerfisins okkar og viðkomandi ráðherra hlýtur sjálfur að veita svör í þinginu vegna þess. Hvað varðar reglurnar sem við höfum sett um þessi efni er alveg ljóst að félagsmálaráðherra hefur ekkert boðvald yfir ríkislögreglustjóra en hann hefur hins vegar með málefni fatlaðra að gera og það eru skjólstæðingar hjá ráðherra sem hann vill ganga úr skugga um að njóti þess réttar sem lög og reglur kveða á um. um. Það var sjónarhornið sem viðkomandi ráðherra hafði á lofti í þessu tiltekna máli og óskað eftir því að málið yrði skoðað ofan í kjölinn með hliðsjón af þeim réttindum og reglum sem viðkomandi einstaklingur ætti að njóta. Það er bara mikið áhorfsmál og mikið matsatriði hvort það sé á þeim tímapunkti sem við vorum stödd þarna þennan morguninn eðlilegt að óska eftir því að málið sé tekið til skoðunar. En það varð niðurstaðan.

Virðulegi forseti. Fyrir síðustu kosningar skrifaði hæstv. forsætisráðherra grein þar sem fram kom, með leyfi forseta: „Það skiptir öllu hvort eftir kosningar taki við sundurlaus samtíningur margra flokka eða öflug ríkisstjórn sem getur tekist á við stór verkefni og hefur burði til að leysa áskoranir til framtíðar.” Í sömu grein sagði ráðherrann að verði Sjálfstæðisflokkurinn ekki við völd muni verðbólgan fara úr öllu valdi og afborganir á húsnæðislánum stóraukast. Eflaust hefur kjósendur Sjálfstæðisflokksins ekki grunað að ráðherrann færi með öfugmæli og að við tæki sundurlaus samtíningur margra flokka, Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG, þar sem verðbólga færi upp úr öllu valdi og húsnæðislánin líka.

„Ég er með frekar einfalda sýn á þetta. Hún er sú að við höfum skyldu til þess að vinna að framgangi okkar mála, sem stjórnin hefur komið sér saman um. […] Hitt er miklu meiri spurning, hvort að ríkisstjórn hefur burði til þess að klára verkefnin sín og vinna í þágu þjóðarinnar.“ Nefndi ráðherrann í því samhengi að framgangur í efnahagsmálum, útlendingamálum og orkumálum ætti að ráða úrslitum um það hvenær kosið er. Forseti. Þjóðin setur hvorki útlendinga né orkumál í forgang. Það er skýrt í öllum könnunum þar sem kjósendur eru beðnir um að forgangsraða málaflokkum. Þeir treysta augljóslega ekki ríkisstjórninni til að takast á við verðbólguna sem þessi ríkisstjórn hefur leyft að grassera í að verða heilt kjörtímabil. VG hefur sagt: Hingað og ekki lengra, þegar kemur að útlendingamálum og varaformaður flokksins og hæstv. utanríkisráðherra lýstu því yfir að

En þessi ríkisstjórn hefur auðvitað fengið gríðarlega stór verkefni til að fást við og fyrir síðustu kosningar voru þau verkefni ekki öll fyrirséð, alls ekki öll fyrirséð. Henni hefur hins vegar tekist mjög vel að takast á við miklar efnahagssveiflur og það er hárrétt hjá hv. þingmanni að verðbólga hefur hér á landi verið allt of há en það er að breytast. Síðast í morgun sáum við frá greiningardeild Landsbankans spá um að strax í janúar verði verðbólgan komin undir 5% og haldi áfram að lækka á þessu ári og vextir geti haldið áfram að lækka. Það gerist ekki nema vegna þess að það hefur verið brugðist við, sem ríkisstjórnin hefur gert. Við höfum skilað stórbættri afkomu og raunvaxtastig Seðlabankans er að vinna niður vandann. Það sem er merkilegt við þetta tímabil er að Ísland sker sig úr í hópi þjóða þegar horft er á það hvernig stjórninni hefur tekist að verja heimilin við þessar sömu aðstæður, vegna þess að hér á landi hefur kaupmáttur heimilanna, að teknu tilliti til vaxtanna, vaxið 11 ár í röð. Hér hefur líka verið meiri hagvöxtur og fleiri störf orðið til, þess vegna hafa margir flutt til landsins, þannig að ríkisstjórninni hefur sannarlega tekist vel að takast á við risavaxin verkefni. En það getur alveg gerst að tímarnir breytist og á kjörtímabilinu koma upp nýjar áskoranir og ég stend við það sem ég segi að það er grundvallaratriði fyrir okkur Íslendinga að hafa stjórn á landamærunum, að í útlendingamálum þurfi að auka skilvirkni stjórnkerfisins, að við þurfum áfram að ná niður vöxtunum og ég hafna þeirri fullyrðingu hv. þingmanns að Íslendingar skilji ekki mikilvægi þess að sækja frekari græna orku (Forseti hringir.)

Virðulegur forseti. Ég var einfaldlega að benda hæstv. ráðherra á að þjóðin setur aðra hluti en rifrildi um útlendingamál og hræðsluáróður um orkuskort í forgang.

„fine“, segi ég bara. En svo fer hann í að já, það eru ytri aðstæður, það er allt einhverjum öðrum að kenna heldur en okkur hversu illa gengur og í janúar þegar ég er búinn að fara með nýársávarpið mitt þá verður allt betra. Við skulum bíða þangað til þá með að fara í kosningar. Þetta er svona u.þ.b. svarið sem við fengum frá hæstv. forsætisráðherra. Á meðan leikur allt ljósum logum í þessari ríkisstjórn. Hver þingmaðurinn á fætur öðrum úr röðum Sjálfstæðisflokksins lýsir vantrausti á ríkisstjórnina. Landsfundur VG lýsir vantrausti á ríkisstjórnina. Framsókn er greinilega komin með upp í kok á að sitja þarna mitt á milli

Hér áðan vísaði hv. þingmaður til orða minna um það hvenær væri rétt að kjósa. Í því sambandi var ég að bregðast við þeirri spurningu hvort vorið væri góður tími til að kjósa í ljósi þess að það væri gott fyrir lýðræðishringinn á Íslandi að kjörtímabilin liðu undir lok að vori til og það væri gott fyrir fjárlagagerð o.s.frv. Í mínum huga eru það ekki nægilega sterk rök til þess að ákveða kjördag. Það er frumskylda ríkisstjórnar að vinna að framgangi þeirra verkefna sem brýnust eru í huga landsmanna ríkisstjórn sem getur ekki náð árangri með þau verkefni velur sér ekki kjördag einhvern tímann í framtíðinni. Það var punkturinn sem ég var að koma á framfæri í þessu viðtali og ég heyri ekki annað en að hv. þingmaður sé mér sammála. Og ég bara stend við þessi orð. Ég stend við það að ef ríkisstjórn án Sjálfstæðisflokksins, með Sjálfstæðisflokknum, hvaða ríkisstjórn sem er, sem nær ekki árangri í þeim stefnumálum sem brýnast brenna á þjóðinni hún að fara til kjósenda og fá nýjan dóm og láta úthluta upp á nýtt. Ég stend við það.

yst til hægri, hvort sem það er innan úr Sjálfstæðisflokknum eða öðrum flokkum eða þeirra fylgitunglum. Ég er hér að tala um viðhorfið gagnvart EES-samningnum sem hefur fært íslenskri þjóð mikla velsæld, betri lífskjör, Það er einhvern veginn þessi tilfinning sem alla vega er að byggjast upp hjá mér að það er eins og flokkurinn blessaði hafi farið í einhverja leikjabók hjá Íhaldsflokknum í Bretlandi

að fylgi við aðild að ESB sé að aukast heldur er Sjálfstæðisflokkurinn á sama tíma að segjast ætla að draga okkur úr EES-samstarfinu, alla vega æ fleiri raddir.

að standa með þessum samningi og klára þetta. Forsætisráðherra sjálfur setti fram einhverja skýrslu en fór ekki með málið í gegn og mér finnst eins og það sé sé komið eitthvert kapp í þennan íhaldsarm stjórnmálanna hérna heima um hvernig við getum yfirgefið þennan mikilvæga samning, slegist um fyrirsagnir, eiginlega kapphlaup um að koma okkur sem fyrst í torfkofana aftur.

Virðulegi forseti. Já, ég tek undir það sem hv. þingmaður segir um mikilvægi EES-samningsins og þeirra framfara sem hafa orðið á Íslandi á gildistíma EES-svæðisins. Þessi saga hefur nú nýlega verið skrifuð í skýrslu sem ríkisstjórnin átti frumkvæði að láta taka saman og ég held að það sé óhætt að segja að meginniðurstaða þeirrar skýrslu er gildi EES-samningsins og mikilvægi hans fyrir þróun

En ég veit að hv. þingmaður vill ganga lengra og ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. En ég kannast ekki við að Sjálfstæðisflokkurinn sé að tala sig frá EES-samningnum. Umræðan hefur verið lifandi hér í þinginu. Það er gert lítið úr því að ég leggi fyrir þingið skýrslu um þetta efni sem varðar bókun 35 og mér finnst það furðulegt. Mér finnst furðulegt að menn geri lítið úr því að álitaefni séu tekin saman. Nú erum við með sem sagt kvörtun frá ESA og við þurfum að bregðast við en menn gera lítið úr því að gögn séu tekin saman, álitamálin reifuð, lögfræðiálit tekin saman og lögð í hendur þingsins og sagt: Eigum við ekki aðeins að ræða þetta og kalla fram sjónarmið um það hvernig best verði úr leyst? Hér kallast á sjónarmið um það hvort ESA hafi í raun og veru alveg rétt fyrir sér í málinu eða hvort í raun og veru hægt sé að búa við lögin eins og þau standa í dag. Um það snýst þessi togstreita um þetta mál.

er að það er rétt hjá hv. þingmanni að það færi vel á því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi stækka töluvert þannig að hann þyrfti ekki að leita mikilla málamiðlana um framgang þeirra mála sem Sjálfstæðisflokkurinn telur að séu mikilvæg. Sérstaklega held ég að við hv. þingmaður séum sammála um að það eru ýmis mál sem við getum sammælst um.

„Það er okkar skoðun að í ljósi þeirrar óvissu sem uppi er varðandi hvort Ísland hafi innleitt bókun 35 við EES-samninginn með fullnægjandi hætti og vegna þeirrar ósamkvæmni sem gætt hefur í dómaframkvæmd hér á landi varðandi þetta, sé það mikilvægt að íslenski löggjafinn leysi úr vandanum og setji í lög skýrt og óskilyrt ákvæði á þessu sviði og virði þannig þær skuldbindingar sem fram kom í bókun 35.“

um samskipti sem áttu sér stað í tengslum við yfirvofandi brottflutning ungs drengs fyrir nokkrum vikum síðan. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í tvennt. Í fyrsta lagi er hér sagt frá því að Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri hafi fengið símtal frá félagsmálaráðherra klukkan 06:04, rúmum klukkutíma áður en dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóri ná sambandi þessa nóttina. Hver er afstaða hæstv. forsætisráðherra sem verkstjóra þessarar ríkisstjórnar gagnvart því að félagsmálaráðherra sé í beinu sambandi við ríkislögreglustjóra varðandi lögregluaðgerð sem er í gangi? Þetta er önnur spurningin. Hin spurningin snýr að því að ráðherra upplýsi afstöðu sína til þeirrar gagnabirtingar sem hér á sér stað, því að þetta eru býsna ítarlegar upplýsingar sem hér koma fram. Mér segir svo hugur að þetta sé ekki hefðbundin skráning í málaskrá ráðherra eins og hér er birt frá dómsmálaráðuneytinu. Virðulegi forseti. Líkt og ég vék að í öðru andsvari hér áðan ég að það sé engin ástæða til að ætla að félagsmálaráðherrann hafi talið sig hafa einhvers konar boðvald yfir ríkislögreglustjóra. Ég hef skilið málið þannig að ráðherrann, sem hafði áður tekið málið upp til umfjöllunar í í ríkisstjórn fyrr á þessu ári, hafi viljað gæta að öllum þeim réttindum sem fólk í viðkvæmri stöðu getur, við þær aðstæður sem þarna eru uppi, átt rétt á að tekið sé tillit til og hafi viljað ítreka mikilvægi þess að slík réttindi yrðu virt. Mér finnst það hins vegar, ég verð að segja það, í allan stað mjög óeðlilegt að ráðherrann hringi beint í undirmann annars ráðherra. Hérna þarf maður þá að horfa til þess að dómsmálaráðherra var væntanlega enn þá steinsofandi á þessum tímapunkti, enda mjög árla morguns þegar þetta gerist. Það sem mestu skiptir síðan í framhaldinu er að það er að sjálfsögðu dómsmálaráðherrann sem á þessi samskipti og hann einn getur átt samskipti við ríkislögreglustjóra varðandi beiðni eins og þessa. Það held ég að hafi líka verið mjög skýrt af samskiptunum að ríkislögreglustjóri tekur ekki við fyrirmælum frá neinum öðrum. Þetta er grundvallaratriði. Varðandi skráningu samskiptanna, ef ég skildi rétt þá var verið að spyrja hvort það væri eitthvað óvenjulegt varðandi skráninguna, þá held ég að þetta

það verður ekki annað séð úr þessu en að þótt endanlega ákvörðunin sé á milli dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóra þá blasi við að dómsmálaráðherra

Það er alveg hárrétt að í samskiptum mínum við dómsmálaráðherra vildi ég að það væri 100% skýrt að við værum ekki að hafa afskipti af niðurstöðu í máli. Ákvörðun um brottvísun stendur. Það var meginatriðið í þessum skilaboðum. En það var hins vegar fram komin ósk og við héldum síðan fund, ja, við getum sagt að það hafi farið fram fundur tíu klukkustundum síðar í Stjórnarráðinu, óformlegur fundur þar sem var hægt að fara yfir ýmsar hliðar og undirbúa það síðan að málið kæmi til frekari umræðu í ríkisstjórn á þriðjudeginum. Það sem er undir hér eru mál sem hafa margoft komið upp í umræðu um hælisleitendamál og brottvísanir, sem er það hvort taka þurfi sérstakt tillit til fólks í viðkvæmri stöðu.

Það verður hver og einn að meta. En ég ætla að lýsa yfir ánægju með að það séu þó ekki fleiri umdeild mál í umræðunni miðað við (Forseti hringir.) þann mikla árangur sem við erum í heild sinni að ná við að framkvæma brottvísanir.

Herra forseti. Fyrir sléttum 11 mánuðum þurftu íbúar Grindavíkur að yfirgefa heimili sín vegna náttúruhamfara. Síðan þá hefur gosið sex sinnum á Sundhnúksgígaröðinni og sjöunda gosið kemur fyrir áramót ef að líkum lætur. Fáir búa í bænum, enda er það hættulegt. Það mun líða langur tími þar til börn geta búið í bænum og þar til þjónusta verður þar við aldraða. Grindvíkingar eru flestir farnir og dreifðir um landið. Sumir eru þó enn með lögheimili í Grindavík og Grindavíkurbæ ber að veita þeim þjónustu. Of margir Grindvíkingar búa enn við óásættanlegar aðstæður sem hugsaðar voru til skamms tíma. Þar eru aldraðir og fatlaðir í erfiðustu stöðunni. Staða þeirra hefur versnað til muna við að yfirgefa bæinn, hvort sem er fjárhagslega eða félagslega, og því fylgir bæði kvíði og depurð. Börnin glíma við afleiðingar þess að hafa þurft að yfirgefa heimili sitt, skólann sinn og vinina. Foreldrarnir glíma einnig við eftirköst. Þótt sannarlega sé búið að gera mjög margt þá eru þau enn of mörg sem hafa ekki getað nýtt sér úrræði stjórnvalda. Til dæmis skortir úrræði fyrir smærri fyrirtæki sem ekki geta starfað annars staðar en í Grindavík og tilfinning um mismunun er til staðar. Engin fyrirheit um aðgerðir er að finna í fjárlagafrumvarpinu. Ráðamenn þjóðarinnar hétu Grindvíkingum stuðningi. Það átti að standa með þeim og styðja þá með ráðum og dáð. Um það vorum við öll sammála.

rétt og mikið tækifæri til þess að segja hvað það er sem hv. þingmaður er að biðja um. Nú er það þannig að ríkisstjórnin hefur varið í heild, ég myndi giska á að talan sé að nálgast núna 100 milljarða út af atburðunum í Grindavík. Við höfum farið í fordæmalausar aðgerðir til að stöðva hraunrennsli sem annars hefði farið yfir bæinn. Við höfum líka verið að verja orkumannvirki. Við höfum keypt upp og boðist til að kaupa allt íbúðarhúsnæði í Grindavík og íbúðarhúsnæði þar sem fólk hafði lögheimili. Við höfum ekki keypt upp annað íbúðarhúsnæði þar sem fólk var ekki með lögheimili sitt, það er út af fyrir sig rétt. Við höfum veitt gríðarlegar fjárhæðir í stuðning út af rekstrarvanda á svæðinu. Það sem ég kalla bara eftir, vegna þess að hér er látið að því liggja að ríkisstjórnin hafi ekki gert nægilega mikið þótt hún hafi bráðum varið um 100 milljörðum í verkefnið, 100 milljörðum, að menn séu þá skýrir um hvað það er sem verið er að biðja um. Er hv. þingmaður að segja að ríkisstjórnin eigi nú að kaupa allar eignir allra lögaðila í Grindavík, fyrirtækja sem eru þar með rekstur? Við höfum verið að standa með þessum fyrirtækjum í gegnum launagreiðslur og vegna annars tekjutaps.

Herra forseti. Hæstv. forsætisráðherra bregst bara önugur við þegar ég spyr hann skýrt hvað hann telji að eigi felast í orðunum að standa með Grindvíkingum. Það er staðreynd, forseti, að það er fólk sem upplifir sig hreinlega yfirgefið í stöðunni og þar eru þeir sem standa veikastir fyrir í í erfiðastri stöðu. Ég vil bara segja það hér að stjórnvöld mega ekki gleyma Grindvíkingum sem þurfa á úrræðum að halda þó að margir geti spjarað sig þokkalega. Þó að það sé búið að eyða mörgum milljörðum í eitt og annað þá er ég að benda á hér, og gerði í fyrri ræðu minni líka, að það er fólk sem þarf á frekari úrræðum að halda. Ég vil spyrja líka hvort þær hafi komið hæstv. forsætisráðherra á óvart, fréttirnar um að það ætti að opna bæinn í næstu viku.

Þegar ég segi að við ætlum að standa með Grindvíkingum þá er það nákvæmlega í aðgerðunum sem við höfum verið að beita okkur fyrir. Með því að reisa varnargarða þá segjum við að bærinn eigi framtíð. Þegar við stöndum með fyrirtækjunum og segjum að við viljum að þau geti haldið áfram að starfa þegar þessir atburðir hafa liðið hjá og að við ætlum að leyfa okkur að trúa því að ástandið geti lagast, það er að standa með Grindvíkingum. Þegar við kaupum upp hverja einustu fasteign án lagaskyldu, það er að standa með fólkinu sem býr í Grindavík og reyna allt sem við getum til þess að hjálpa því að koma sér fyrir annars staðar. Og þegar við tökum að okkur að greiða launagreiðslurnar þá erum við að segja: Við viljum ekki að þið farið á hausinn, við ætlum að standa með ykkur. Svona get ég haldið áfram að telja. Svo kemur hér hv. þingmaður og segir: Hvað, ætlið þið að fara að opna bæinn? Það er nákvæmlega það sem þetta fólk er að biðja um. Og samt kemur hv. þingmaður og segir: Nei, þið verðið nú að fara að passa ykkur. Þið mega ekki opna bæinn. Við höfum verið að vinna hörðum höndum að því

Forseti vekur athygli á því að ræðutími er takmarkaður í óundirbúnum fyrirspurnum við tvær mínútur í fyrri ræðu og eina mínútu í síðari ræðu og verður að virða það.)

forseti. Með þessari skýrslubeiðni er verið að fara þess á leit að teknar verði saman allar tiltækar upplýsingar um þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í vegna eldsumbrotanna á Reykjanesi. Við teljum að það sé mikilvægt að við skoðum það hvað hafi gengið vel og hvað hafi gengið illa, sérstaklega núna þegar um ár verður bráðum liðið frá því að Grindavík var yfirgefin.

frá því 25. janúar 2022 um að styrkja hlutverk Lyfjastofnunar Evrópu að því er varðar viðbúnað við krísu og krísustjórnun varðandi lyf og lækningatæki. Samþykkt þessa frumvarps mun fela í sér hreina innleiðingu á Evrópureglugerðinni í íslenskan rétt í kjölfar athugasemda sem bárust í opnu samráði. Þá voru ákvæði um viðurlög og hlutverk Lyfjastofnunar fjarlægð úr frumvarpinu

Óvissa um framboð og eftirspurn og hætta á skorti á lyfjum og lækningatækjum meðan bráð ógn við lýðheilsu stendur yfir getur virkjað útflutningshöft í aðildarríkjum og aðrar landsbundnar verndarráðstafanir sem getur aftur aftur haft alvarleg áhrif á starfsemi innri markaðarins og þannig aukið á afleiðingar fyrir lýðheilsu sem og leitt til þess að þörf sé fyrir tímabundið fyrirkomulag varðandi gagnsæi útflutnings og útflutningsleyfa.

Covid faraldurinn og öryggi þess vegna en fram að þessu hef ég í tvígang komið hér með frumvarp sem var víðtækara og sneri meira að rauntímavöktun

allra aðildarríkjanna vegna skorts á lyfjum og lækningatækjum og til að styrkja og móta vöktun á mikilvægum lyfjum og lækningatækjum á sem skilvirkastan hátt. Þannig verður komist hjá því að skapa óþarfabyrðar fyrir

sem ráða mögulega við bráðar ógnir við lýðheilsu. Þá setur þessi Evrópureglugerð kröfur á aðildarríkin að safna upplýsingum um lyf sem eru á skrá yfir mikilvæg lyf og mikilvæg lækningatæki sem stýrihópur á vegum Lyfjastofnunar Evrópu skilgreinir hverju sinni er upp kemur bráð ógn við lýðheilsu eða meiri háttar atburður.

Með frumvarpi þessu er lagt til að lögfesta Evrópureglugerðina í heild sinni en einnig að umritaðar verði efnisreglur í íslensk lög sem tilgreina þá aðila sem lagðar eru skyldur á samkvæmt Evrópureglugerðinni og gagnvart hvaða stofnun. Mat á áhrifum frumvarpsins á ríkissjóð hefur farið fram og verði frumvarpið óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að lögfesting frumvarpsins hafi nokkur áhrif á útgjaldahlið, tekjuöflun eða eignastöðu ríkissjóðs. Hér er gert ráð fyrir tímabundnum óverulegum fjárhagsáhrifum á Lyfjastofnun sem og aðila sem veita þurfa upplýsingar um birgðastöðu ákveðinna lyfja og lækningatækja þegar bráð ógn við lýðheilsu eða meiri háttar atburður stendur yfir.

Forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi um hækkun á veltumörkum virðisaukaskatts. Þetta er lítið einföldunarmál sem getur þó skipt fjölmarga aðila miklu máli.

Slíkir aðilar þurfa því ekki að innheimta virðisaukaskatt af sölu sinni en geta á hinn bóginn ekki fengið frádreginn virðisaukaskatt vegna innkaupa sinna. Upphaflegur tilgangur þessa undanþáguákvæðis var að undanþiggja skattskyldu mjög lítil fyrirtæki eða starfsemi sem eingöngu væri rekin í hjáverkum eða stöku sinnum. Undanþágan helgaðist fyrst og fremst af hagkvæmnisástæðum. Upphaflega námu þessi veltumörk 100.000 kr. en hafa frá gildistöku virðisaukaskattslaga verið hækkuð fjórum sinnum, fyrst árið 1997 upp í 220.000 kr., aftur árið 2008 upp í 500.000 og í þriðja sinn árið 2011 upp í 1 og að lokum árið 2016, með gildistöku 1. janúar 2017, upp í gildandi veltumörk, 2 millj. kr. Eftirfarandi röksemdir hafa legið hækkunum til grundvallar.

ef samanlagðar tekjur hans af sölu skattskyldrar vöru og þjónustu eru að jafnaði lægri en kostnaður við aðföng sem keypt eru með virðisaukaskatti til starfseminnar. 3. Raunlækkun veltumarka vegna verðlagsbreytinga. 4. Í samræmi við fjárhæðir veltumarka í helstu samanburðarlöndum. Veltumörkin eru ekki vísitölutengd og lækka því að raungildi með tíð og tíma. Ef veltumörk gildandi laga eru uppreiknuð miðað við breytingar á vísitölu neysluverðs frá byrjun júní 2016 til ágúst 2024 nema þau 2.905.634 kr. Með það fyrir augum að létta reglubyrði smærri aðila og einstaklinga, bregðast við raunlækkun veltumarka vegna verðlagsbreytinga og létta álagi á

og má alveg færa rök fyrir því að mörkin geti verið hærri enda höfum við ekki breytt þeim frá því á árinu 2017. Ég tel þetta því framfaraskref, þetta litla einföldunarfrumvarp

er mjög góð hugmynd, sem kemur hér fram, að hækka þetta. Mig langaði að spyrja hv. þingmann

sú hvort það sé ekki einmitt mjög viturlegt að í stað þess að vera með bandorma hingað og þangað, til að hækka einhverjar einfaldar tölur upp um eitthvað hvort við eigum ekki miklu frekar að reyna að leggja okkur fram um að tengja þessa hluti við eitthvað eins og vísitöluna.

veltumörk fyrir virðisauka. Það er ýmislegt annað sem við erum að hækka, frítekjumörk og ýmislegt annað. Hv. þm. Inga Sæland flytur einmitt alltaf nokkur frumvörp á hverju ári til að leggja til hækkanir á frítekjumörkum og viðmiðum og öllum þessum hlutum. Ég bara spyr: Þurfum við að vera með öll þessi

skynsamlegt að fara alltaf þá leið, en við mættum vissulega vera kvikari á fæti hér og vera tilbúin að bregðast við mun hraðar en við gerum. Við sjáum það t.d. af þessu litla góða máli mínu hér að þessi veltumörk hafa ekki hækkað síðan 2017.

En það verður auðvitað bara að skoða það í framhaldinu og mér finnst mikilvægt að við eigum þessa umræðu reglulega um þessar fjárhæðir sem við erum að festa í krónutölum í lögum, hvort tilefni sé til þess í einhverjum tilfellum að tempra

Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt til að skerðingar vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega verði afnumdar.

Tvær umsagnir bárust um frumvarpið á 154. löggjafarþingi. Í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða var lögð áhersla á þörfina til að meta samspil greiðslna almannatrygginga við greiðslur frá lífeyrissjóðum.

Þetta sérstaka frítekjumark kemur til viðbótar við hið almenna frítekjumark laganna sem nemur 300.000 kr. á ári. Þar er ég að tala um hið almenna frítekjumark, þessar 25.000 kr. sem eru teknar fram hjá skerðingunum þegar einstaklingur nýtir sér töku úr lífeyrissjóði. Það eru eingöngu 25.000 kr. frá lífeyrissjóðnum sem ekki hafa gengið beint inn í skerðingarkerfið.

Það er þá í raun kominn hátekjuskattur á einstaklinginn þegar hann er kominn í 2,4 milljónir á ári, hvorki meira né minna, 200.000 kr. á mánuði, takk, pent.

hinum sérstöku greiðslum sem komu til framkvæmda þegar einstaklingurinn var mjög tekjulágur, hann var sviptur hinni sérstöku framfærsluuppbót.

Skerðingar á atvinnutekjum ellilífeyrisþega hafa sætt mikilli gagnrýni undanfarinn áratug. Frítekjumarkið þótti of lágt, skerðingarhlutfallið of hátt. Eldra fólk benti ítrekað á að þetta hefði þær afleiðingar að vinna hefði lítil sem engin áhrif á ráðstöfunartekjur þegar launatekjur eru skattlagðar og leiða einnig til skerðinga á ellilífeyri. Þá situr fólk nánast eftir með ekki neitt eins og ég var að benda á áðan. Dr. Haukur Arnþórsson vann greinargerð um fjárhagslega stöðu aldraðra fyrir Félag eldri borgara í Reykjavík. Hann ritaði líka grein um rannsókn sína í Morgunblaðinu þann 23. nóvember fyrir sjö árum. Þar kemur fram að afnám skerðinga á lífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þurfi ekki að fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð og það sé vel hugsanlegt að ríkissjóður gæti meira að segja haft fjárhagslegan ávinning af aðgerðinni. Í kjölfar þinglokasamninga sumarið 2019 samþykkti Alþingi að láta framkvæma úttekt á því hver kostnaður yrði ef frumvarp Flokks fólksins, um afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna, næði fram að ganga.

Það vekur spurningar þegar tvær úttektir um sama viðfangsefnið skila misvísandi niðurstöðum. Þingmenn Flokks fólksins hafa ítrekað kallað eftir því að fá aðgang að þeim forsendum sem voru lagðar til grundvallar þessari niðurstöðu hjá Capacent

Við vitum að það er kjörorð Framsóknar núna: Þetta er allt að koma. Það hefur nú tekið tímann sinn og enn er það ekki komið. En um áramótin 2021–2022 voru gerðar breytingar á lögum um almannatryggingar og það var þá sem frítekjumark ellilífeyris var hækkað, úr þessum 1.200.000 kr. á ári í 2,4 milljónir. Þessum breytingum ber að fagna en betur má ef duga skal. Fullt tilefni er til að stíga næsta skref og afnema þessar skerðingar með öllu. Óumdeilt er að áframhaldandi vinna eftir að ellilífeyrisaldri er náð eykur möguleika aldraðra til að bæta kjör sín, einkum þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að vinna og virkni á efri árum stuðlar að betri heilsu, dregur úr einangrun og hefur almennt mikið félagslegt gildi fyrir eldri borgara. Núgildandi lagarammi dregur verulega úr atvinnuþátttöku eldra fólks. Fyrsta skrefið í rétta átt hefur verið stigið með tvöföldun frítekjumarksins en næsta skref þarf að stíga til fulls. Því er lagt til að skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna verði afnumdar. Við skulum átta okkur á því að það eru ekki margir fullorðnir sem eru komnir á lífeyristökualdur sem kæra sig um að vinna, ætla í rauninni að eyða efri árunum sínum með fjölskyldu og vinum eða bara að gera eitthvað allt annað. Þeir þurfa kannski ekki einu sinni á því að halda að reyna að bæta kjör sín því að til landsins er það nú svo að stór hluti af eldra fólkinu okkar hefur það gott. Hér erum við í raun að tala um að þeir sem vilja og geta fái að vinna án þess að vera refsað fyrir

Hugsið ykkur. Svona er Ísland í dag. Þetta er land tækifæranna. Í stað þess að efla og styrkja þessa einstaklinga, efla til dáða og gefa þeim betra líf á efri árum, þá er þeim refsað fyrir að vinna áfram. Þeim er refsað fyrir að reyna að bjarga sér.

Hann bara skerðir hann ekki í staðinn, hann er bara ekki að mergsjúga hann. Hann er bara ekki að eyðileggja fyrir honum tækifærið. Það

Hins vegar voru þeir núna að koma með það að þeir ætla að hækka þetta, ég man ekki hvaða krónutölur það voru, en ég veit að hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson er nú örugglega með þessar tölur á hreinu; það voru ekki margar krónur sem áttu að skila

þess að vera ítrekað refsað fyrir það að hafa vilja, getu og þrá til að reyna að bjarga sér sjálft og vilja hreinlega ekki láta þvinga sig út af vinnumarkaði inn í einmanaleika efri áranna. Efri árin eiga að vera gæðaár. Þau eiga ekki að vera ár skorts, kvíða og vanlíðunar. Við í Flokki fólksins munum aldrei gefast upp á því að berjast fyrir réttlætinu.

Við í Flokki fólksins myndum færa því það réttlæti og munum gera það strax eftir næstu kosningar.

Það er innbyggt í þetta kerfi að níðast á þeim sem eru með lífeyristekjur og það hentar ríkisstjórninni, fjórflokknum. Hann hefur leikið þennan ljóta leik áratugum saman,

umtalsvert. Við erum með kerfi sem er að nálgast það að vera 110 milljarða skerðingar. Þetta eru svo ótrúlegar tölur sem ríkissjóður er að spara sér á þessu skerðingarkerfi

Hér erum við að tala um fólk sem hefur greitt skatta allan sinn starfsferil til ríkissjóðs og má segja að þetta sé áunninn réttur til þess að fá ellilífeyri hjá almannatryggingum.

„Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.“ Öllum er frjálst að stunda þá vinnu sem þeir kjósa. Það er augljóst mál að ellilífeyrisþegar geta ekki stundað vinnu vegna þess að þeir fá ekki notið afraksturs erfiðis síns vegna skerðinga almannatrygginga.

Þar kemur fram að afnám skerðinga á ellilífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þurfi ekki að fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð og það sé vel hugsanlegt að ríkissjóður gæti haft fjárhagslegan ávinning af aðgerðinni.

fjárhagslegan ávinning fyrir ríkissjóð. Af hverju er það? Jú, það er vegna þess að ellilífeyrisþegar sem fara út á vinnumarkaðinn og stunda vinnu borga skatta

og er raunverulega heilsubætandi að mörgu leyti. Það þekkja það allir sem stunda vinnu og hafa misst vinnuna hversu einangrandi og heilsuspillandi það getur verið, þannig að rökin fyrir skerðingunum eru ekki til staðar. Þeir almannahagsmunir sem réttlæta það að skerða atvinnufrelsi eldri borgara eru ekki til staðar. Það eru engir almannahagsmunir til staðar fyrir því að koma í veg fyrir það að ellilífeyrisþegum, eldri borgurum,

að það er óljóst hvort það myndi auka útgjöld ríkissjóðs væru þessar skerðingar afnumdar. Það er það sem þetta frumvarp leggur til hér í dag. Það er meira að segja hugsanlegt að það myndi auka tekjur ríkissjóðs, væri til bóta fyrir ríkissjóð, þannig að hvar eru þá almannahagsmunirnir af því að halda uppi þessu skerðingarkerfi á ellilífeyri vegna atvinnutekna? Það eru engin rök fyrir því og þetta stenst ekki stjórnarskrána hvað varðar atvinnufrelsi,

eigi að fá að gera það eins og annað fólk. Það eru engin rök fyrir þessum skerðingum og þessi barátta mun halda áfram. Flokkur fólksins mun ekki gefast upp í þeirri baráttu vegna þess að þetta er réttindabarátta sem á góða stoð í ákvæðum mannréttindakafla